Sljedeća točka dnevnog reda je - Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o obveznim odnosima, prvo čitanje, PZ br. 150 Predlagatelj zakona je Klub zastupnika Hrvatskih laburista-Stranke rada. Prijedloga akta primili ste poštom. Kod donošenja ovog zakona primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje zakona. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo. Izvješća ste primili na sjednici. Vlada je također dostavila mišljenje. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? laburisti - Stranka rada)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Ovo je lauburističko popodne očito. Tako je valjda Vlada odredila. Ovo je kratki mali zakon. prijedlog zakona se sastoji od prijedloga da se izbriše jedan članak zakona. Predlažemo da se izbriše članak zakona temeljem kojeg je u Hrvatsku uvedena famozna devizna klauzula, dakle temeljem kojeg je hrvatska monetarna suverenost stavljena pod klupu, kuna proglašena bonom u vrijednosti 1 euro jednako 7,5 tih bonova. Razlozi su višestruki zašto smo krenuli u tu inicijativu. Krenuli smo u nju davno još prije dvije godine. najprije nas je guverner narodne banke proglasio šarlatanima i smiješnima, onda destruktivcima da bi se nakon jedno godinu dana predomislio i reko da nešto ima u ukidanju ukidanju devizne klauzule i Hrvatska bi ozbiljno trebala razmisliti o tome. Danas već čitava škola ekonomskih stručnjaka pola Ekonomskog instituta tvrdi da se devizna klauzula mora ukinuti jer će stvar eksplodirati. No dobro. Ljudi ne vide odmah, možda i promjene gazdu pa promijene stav i tako shvate s vremenom shvate svi ili ih udari u čelo. Prvi razlog zašto smo krenuli u ovakav potez je zapravo pokušaj i želja da zaštitimo te još sitne elemente suverenosti RH koji su preostali. Tamo početkom devedesetih godina kada su se rasprodale one firme koje su dobro radile tipa INA-e, Karlovačke Jugoturbine i tome slično, prvo što su napravili kupci uništili su institute. Ne bez veze. Ne bez veze. Tim kupcima nije bilo u interesu da se razvoj odvija u Hrvatskoj. Dakle ta razvojna komponenta suverenosti je uništena vrlo rano. Nakon toga je uništena financijska komponenta suverenosti. Banke smo pokrili ogromnom količinom novaca, prodali za sitne novce i sada imamo hrvatske banke koji su hrvatske samo po naslovu. Imamo još jednu i nju ćemo sada prodati kaže Vlada. Zatim je uništena industrijski suverenitet, prerađivačke industrije u Hrvatskoj više praktično nema. Tom je uspješno na ruku išao i kreirao posao dobrim dijelom i guverner Narodne banke sa paritetom fiksnim 7,5. On je danas realno 9 ako malo realno hoćemo pogledati na cijenu roba i usluga i kod nas u Europi euro bi trebao koštat 9, kod nas košta 7,5. Naravno da smo nekonkurentni gdje god se pojavimo i to više nikom nije ni čudno. drugi čimbenik od suvereniteta je ostao još suverenitet da imamo svoju zastavu, da imamo svoj novac. E sada ako taj nova predstavlja zapravo bon kojim se slučajno ponekad zamijeni u eure onda nemamo ni novac, onda se počnemo radije ponašati kao Crna Gora, mi zapravo već jesmo u eurozoni samo to nećemo priznati. Drugi razlog je lansiranje ovog zakona jeste što u današnjim kreditima sa deviznom klauzulom pogotovo s onom gdje valuta nije fiksirana, rizik je isključivo na strani onog koji diže kredit. Banka tu rizika nema nikakvoga, naravno ima rizik da uopće neće moći ništa naplatiti pa onda sjeda na imovinu i tom slično ali rizika u smislu da će se ono što je zapravo dala u nekakva kreditni aranžman smanjiti nema, da će inflacija pojesti profit itd. nema, što se konačno vidi na kraju svake godine. jedini koji ima stvarno profita u ovoj državi su naravno banke. I treći razlog je to što zapravo želimo zaštititi građane od arbitrarnih odluka odluka na koje nitko utjecaja nema, a koje se tiču njihov kože. Ukidanjem devizne klauzule i mogućnosti pretvaranja dugova ali i pologa koje su građani uložili u eure ili u franke sigurnost građana u poslovanju sa financijskim institucijama sasvim sigurno da bi se Kada govorimo o polozima mi danas imamo naravno i devizne štednje ali dvije vrste. Jedna vrsta devizne štednje je devizna štednja koju građani su devize stvarne devizi donijeli i položili u banku. Ta štednja i dalje ostaje devizna. Nitko nju ne može pretvoriti u bilo što drugo. Ako ja donesem svoje dolare ili svoje eure u banku oni ostaju to što jesu. Druga vrsta štednje je donašanje kuna i njihova konverzija u eure na ovakav način kako se to sada radi. Prigovor ovakvom zakonu, ovakvim inicijativama uvijek je bio rečenica da je Hrvatska visoko eurizirana država, tako čini mi se glasi fraza. To znači da smo mi jako povezani sa eurom. Pa to ispada kao da je to neka elementarna nepogoda, kao da je udario grom i visoko nas eurizirao ili je bila suša pa smo se mi visoko eurizirali. Kao da to nije potez na koji se ova prošla, pretprošla ili pretpretprošla vlast odlučila ovakvim zakonskim odredbama i konkretnim potezima. To da smo mi visoko eurizirani ne predstavlja nikakvu prednost za Hrvatsku, to je mana za Hrvatsku i to je nešto što što nas može i hoće koštat jako puno, da ne kažem koštat glave. Hrvatska je naime već praktično kao što sam rekao u eurozoni. Fiksnim tečajem kojeg Narodna banka održava umjetno, a Vlada podupire mi smo se u pravilu za takav način vezali za euro da više ne znamo izići van. E sad, sve je u redu dok se može izdržati ovaj 1:7,5 dok on u potpunosti ne uguši i hrvatsko gospodarstvo, a djelomice i hrvatske građane kroz gospodarstvo. Možete si zamisliti što će se dogoditi jednog dana kad i HNB uvidi da više ne može i Vlada uvidi da više neće i kad kaže eto sutra ujutro euro više nije 7,5 nego 9. Jel si možete smislit kakva će to nastat eksplozija i među onima koji imaju kredite i u bankama, na svim drugim stranama. To je nešto što bi ovo društvo moglo potresti kao još jedan pristojan rat. Kažu kritičari i Vlada u svojoj odluci kojom odbija ovaj prijedlog zakona da je valutna klauzula dobrovoljna, dakle vi dođete u banku i tražite kredit i oni vam kažu jel bi vi možda htjeli valutnu klauzulu i vi i vi kažete ne, ne bi i onda bankar kaže ok, nema veze, onda ćemo ovako. Naravno da to nije tako. Dobrovoljna devizna klauzula je farsa. Kredit se može podignuti u kunama ali onda su bezdevizne klauzule, ali onda su uvjeti takvi kao da je euro 9. Onda se takvi krediti dižu i kamate tome prilagođene. Tako da dobrovoljnost valutne klauzule jednostavno ne stoji. A dizanje kredita sa valutnom klauzulom zapravo je jedna velika prevara jer što zapravo dobivate kad dignete kredit sa klauzulom u eurima ili u švicarcima i kupujete kuću, stan, auto, svejedno što. Ne dobivate novac, ne dobivate eure u kešu koje ćete odnijeti i nekom platiti. Vi dobivate kune sa kojima plaćate tu dotiču robu, a vraćate nešto sasvim drugo. Te banke se nisu u vanjskih velikim bankama zadužile za švicarske franke i za eure, nisu uopće, Nisu se uopće zadužile. Kad su se zaduživale nisu se zbog mojeg kredita od 100 000 eura zadužile jer nije bilo potrebe i ja sam dobio kune, nisam dobio eure ali ću vraćat eure. Plaće u Hrvatskoj dobivamo u kunama, robu plaćamo u kunama, kredite vraćamo u eurima. Ja tu nikakve logike ne vidim, možda postoji nekakva sakrivena jako mudra ekonomska logika koju će mi otkrit netko s Ekonomskog instituta, ali ja ju danas stvarno ne vidim. Nemam nekakvih posebnih prijelaznih i završnih odredba ovog prijedloga zakona iz jednostavnog razloga što mislimo da nekakvih prijelaznih perioda ne treba ni biti. To što se mora napraviti mora se napraviti sad i ovdje, hik rodus hik salta, nećemo skakati za godinu dana na nekom drugom mjestu. Ono što ne napravimo danas sasvim sigurno će nam sutra skočiti za vrat i pridavit nas. Fiksiranje tečaja to će sad svaki gospodarstvenik, barem onaj koji nastoji nešto izvesti reći uništava se gospodarstvo, a fiksiranje tečaja se brani deviznom klauzulom. Kao uništit ćemo korisnike kredita ako ukinemo deviznu klauzulu, ako tečaja otpustimo i svedemo ga na nekakve realne omjere ti korisnici kredita su naravno svi propali. U međuvremenu sa takvim tečajem upropaštavamo gospodarstvo. To je jedan … iz kojeg izlaza zapravo teško može biti, osim jednog hrabrog poteza, ukinuti deviznu klauzulu danas i odmah. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. Imamo jednu repliku, uvaženi zastupnik Ivan Šuker. Hvala lijepa. Moram naprosto replicirati iz jednog razloga što kolega Vuljaniću možemo reći u ovom Visokom domu hvala dragom Bogu pa nijedna hrvatska banka, nijedna financijska institucija u jeku financijske krize nije došla u krizu jer da se to dogodilo onda bi mi danas ovdje pričali jednu sasvim drugačiju priču. Lako je stajati iza plota i vikati. Međutim, u datom momentu trebate preuzeti i odgovornost za nešto. Ali ponavljam, Hrvatska je jedna od rijetkih zemalja u kojoj nijedna banka, nijedna financijska institucija nije došla u krizu u svijetu kad su padale moćne financijske institucije koje su imale najveći mogući kreditni rejting. Govoriti o tome da li valutna klauzula, možemo mi svi reći da smo mi protiv valutne klauzule, međutim valutna klauzula nije nastala jučer, nije nastala prekjučer. Valutna klauzula je nastala poslije velikih bankarskih kriza kad Hrvati nisu imali s jedne strane vjeru u bankarski sektor, kad s druge strane smo vjerovali njemačkoj marki nego bilo čemu i ljudi su naprosto kupovali devize, oročavali ih u poslovnim bankama da bi zaštitili sebe. A zašto sam se javio za repliku? Vi ste rekli da se poslovne banke ne zadužuju vani. To naprosto nije istina. Ne, nije kapital poslovnih banaka u Hrvatskoj samo štednja hrvatskih građana. Da je to tako onda vjerojatno nitko ne bi govorio o deviznoj klauzuli, međutim morate znati da oni vani dobivaju vrlo jeftine kredite od svojih majki i da te kredite uz određene uvjete plasiraju u Hrvatsku. Isto tako kad govorimo o tom nesretnom švicarcu i guverner HNB-a i ja kao i ja kao tadašnji ministar smo upozoravali javno da građani budu oprezni jer kad je nešto enormno visoko ili enormno nisko sve nešto što je izvan određenih gabarita je opasno i to se nažalost dogodilo hrvatskim građanima koji su privukli tada u tom trenutku krediti u švicarcima sa vrlo niskom kamatnom stopom. Prema tome, ja razumijem vaš prijedlog zakona i razumijem vas, ali jedna je stvar da morate znati kako je došlo do nečega i da mora biti određeni period da se nešto makne, nešto se naprosto ne može presjeći preko noći. Dakle, nije tu upravljanje ni Rohatinskog ni nikoga nego naprosto jednog vremena. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepo. Odgovor uvaženog zastupnika Hvala gospodinu Šukeru stvarno nijedna banka u Hrvatskoj se nije našla u poteškoćama. Temeljni razlog je zato što smo ih 3 puta kupili i dobro platili pa se nije ni mogla naći u poteškoćama. Nedavno sam bio u Rumunjskoj pa nam je rumunjski premijer pričao o svojim bankama i rekao znate mi vam sa bankama nemamo baš nikakvog problema. Sve je sjajno. Rekoh kako? Pa veli nijedna nije naša. Uopće nemamo problema sa bankama. Pa nemamo ni mi zato jer nijedna nije naša, tako je. Skupo smo ih platili i onda ih jeftino prodali. I sad nisu u problemima, nisu izvlače nam novac i dalje iz džepa. Polozi hrvatskih banaka i hrvatskih građana su vrlo blizu onom što hrvatske banke daju u svom kreditnom plasmanu. Vrlo malo novaca dolazi izvana. Naš novac, Naš novac, dakle novac Hrvatske države, hrvatskih građana, hrvatskih firmi daju drugim Hrvatima jel' uz debele kamate i profit iznose van. Pa nemojte pričati da je to normalno i da ih sad treba polagano privikavati na to da bi ukinuli deviznu klauzulu. **Reiner, Hvala lijepo. Želi li izvjestitelj Odbora za zakonodavstvo? Ne. Hvala lijepo. Otvaram raspravu. Prvi za raspravu je u ime Kluba zastupnika SDP-a uvaženi zastupnik Peđa Grbin.

Poštovane kolegice i kolege pred nama se nalazi tekstom kratak, ali po sadržaju iznimno značajan i biti ću slobodan iznimno opasan prijedlog izmjena i dopuna Zakona o obveznim odnosima. Zakon o obveznim odnosima jedan je od najvažnijih zakona u RH. Njime se uređuju razne stvari, kupoprodaja, zakup, ali između ostalog Zakon o obveznim odnosima predstavlja temelj za ugovor o kreditu i za ugovor o štednji. U tom zakonu je kao jedno od osnovnih načela propisano da stranke same slobodno uređuju svoje odnose. Da stranke same uređuju što će dati, što će primiti, ali i da stranke same uređuju način na koji će to platiti. Pa samim time stranke i same odlučuju da li će se na neki način zaštititi od rizika plaćanja, od rizika gubitka novca, od rizika inflacije. Stranke same odlučuju da li će vrijednost novca u ugovoru vezati uz nekakav indeks, indeks kretanja cijena, indeks zlata, indeks porasta troškova života, rasta društvenog proizvoda ili uz košaricu valuta ili samo pojedine valute. Stranke to ne čine jer im je to netko propisao, stranke to ne čine zato što im je tek tako to došlo na pamet, stranke to čine iz vrlo jasnih razloga, a to je da zaštite ono što su dale, odnosno ono što su primile. Predmet ovog zakona je pokušaj brisanja jedne takve zaštitne klauzule i to valutne klauzule. Predlagatelj predlaže da ovdje sada kako je to rekao odmah bez odgode, bez prilagodbe obrišemo valutnu klauzulu. To ne samo za buduće ugovore nego za sve ugovore u RH, odnosno ne samo u RH već za sve one ugovore sa međunarodnim elementnom na koji se primjenjuje hrvatsko pravo da ukinemo mogućnost korištenja valutne klauzule. Mi u SDP-u to ne možemo prihvatiti. Mi možemo razumjeti brigu predlagatelja za dobrobit hrvatskih građana posebno onih koji su u tom notornom švicarcu uzeli kredite i danas se nalaze u problemima. predlagatelj nije predložio izmjene zakona koje bi se ticale samo potrošačkog kreditiranja. Predlagatelj je išao na sve ugovore, a sad ću vam ja objasniti što bi to značilo. Primjerice, po odredbama zakona o rješavanju sukoba zakona i po odredbama Rimske konvencije u mjerodavnom pravu za ugovorne odnos, na ugovor o gradnji broda primjenjuje se hrvatsko pravo, paf taj ugovor više nije u dolarima, taj ugovor je nakon stupanja na snagu ovog zakona u kunama. A brodogradilište čelik plaća u dolarima ili u eurima. Zamislite, tko bi sutra sa Hrvatskim brodograditeljem ugovorio gradnju broda u kunama? Nitko. Naš izvoznik proizvodi robu, po Rimskoj konvenciji na proizvodnju robe primjenjuje se hrvatsko prvo. Po ovom zakonu ugovori moraju ići u kunama. Ko bi kupovao robu u kunama? Nitko. Pa zamislite sad, Hrvatski građanin je uzeo kredit u švicarcima, po ovom zakonu taj kredit sutra postaje kredit u kunama. Po kojem tečaju? Tečaju onda kad ga je uzeo? Ne, po današnjem tečaju. Vi tražite da Sabor usvoji zakon po kojem će svi ugovori u švicarcima istog čaša preći u kune po najgorem tečaju u trenutku kad je Švicarski franka više nego što je ikad bio. Ma o kakvoj brizi za Hrvatske građane mi pričamo? Ovdje pred nama se nalazi jedan populistički prijedlog zakona koji je protuustavan jer narušava slobodu poduzetništva, koji je protuustavan jer je čitav retroaktivna. Vi pokušavate brigu za građane provesti kroz nešto za što ste svjesni da neće i ne može biti usvojeno i sutra ćete govoriti kako se vaši dobri prijedlozi ne prihvaćaju. Ne nije istina. Koliko god bilo nepopularno, većina u ovom domu je dužna ovakvim prijedlozima reći ne, bez obzira na to što bi prihvaćanje ovog zakona bilo kome donijelo pozitivne poene i glasove. Mi ga prihvatiti ne možemo. Hvala vam lijepa. Hvala lijepo. Na vaše izlaganje ima repliku uvaženi zastupnik Ivan Šuker. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepo. Kolega Grbin htio bih samo onaj vaš dio rasprave kad ste govorili o brodogradilištima, pa kad ilustrirate jedan primjer kad isključite totalno kunu, kako brodogradilišta mogu naći se u problemima. Sjetite se u trenucima kad je euro uvođen, tada za jedan dolar ste trebali dati 1,11 ili 1,12 eura, kasnije zbog situacije u svijetu itd. monetarne politike Amerike dolar je pao i došao je u tamo negdje 2006. na povijesno niske grane, na 4,5, na 4,6. Hrvatska brodogradilišta su sva ugovarala svoju cijenu u dolarima, a sav repromaterijal, najviši dio njega su kupovale u eurima, dakle kune nema nigdje, kunu su dobivali jedino radnici u škveru. Pa vidite kad se veliki poigraju sa tečajem što se događa. Tako isto mi u Hrvatskoj naprosto nismo htjeli sebi priznati da su se veliki poigrali sa švicarcima, nažalost ceh su platiti mali. Prema tome, nemojmo se igrati sa ozbiljnim stvarima.

problem brodogradilišta je bio zato što se ugovaralo u različitim valutama, ali i da je kuna bila uključena u to ugovaranje bilo bi isto jer nitko na svijetu izvan granica RH neće ugovoriti plaćanje broda u kunama. A i ako ga ugovori, vezat će ga uz stranu valutu. Pa mi od toga ne možemo pobjeći, Hrvatska nije otok, ona ne može na svojim granicama dignuti barijeru i reći vaše vrijednosti ovdje prestaju. Pa vi zamislite kako bi se ovakva odredba odrazila na banke? Ja bih prvi sutra zbog straha podigao novac i otišao izvan granica RH i tamo ga štedio, a nisam jedini. Zamislite što bi to značilo za naš čitav financijski, bankarski i monetarni sustav? Kolaps. A kolega Šuker je ukazao na problem sa cijenama čelika. Nažalost točno je da su iz Narodne banke dolazile oštre upute, sugestije građanima nemojte uzimati kredit u švicarskim francima, mi ne štitimo našu valutu prema franku, štitimo je samo prema euru. Većina građana nije poslušala, nisam ni ja. Uzeo sam za kupnju vozila kredit u švicarskim francima i skupo sam to platio, al ne zato što sam mora nego zato što sam bio lakom za kamatom koja je na Švicarski franak u tom trenutku bila puno niža i platio sam cijenu. Ali svoje greške, a ne greške države, a država me upozoravala na sve to. Hvala. Hvala lijepo. Izlaganje u ime kluba Hrvatskih laburista imat će uvaženi zastupnik Dragutin Lesar. Poštovani kolegice i kolege Hrvatska ima žrtve rata, poraća, Domovinskog rata, nesreća na poslu, nesreća na cestama ali Hrvatska ima i žrtve franka, švicarskog, pa i eura. I može ovdje kolega Grbin govoriti da je ovaj prijedlog zakona opasan i upotrebljavati argumente kakve god želi, je činjenica da u ovoj zemlji žive građani koji su bankrotirali zbog toga što ste se svi pravili cijelo vrijeme da nitko ništa ne vidi i ne čuje. Zbog toga što se izgovarate da je HNB upozoravao građane, možete se pravdati bilo čime, ali je činjenica da na stotine tisuća građana danas u situaciji da su ostali i bez stana i kuće, još uvijek vraćati moraju kredite i nikakvo rješenje nitko ne nudi, ali ovaj prijedlog je opasan, ovo je strašno, ovo će razoriti bankarski sustav u Hrvatskoj. Kad su se razarale obitelji, kad su se razarali sustavi socijalnog minimuma, kad ti ljudi završavaju pod mostovima, nadstrešnicama, šupama, podrumima, tuđim štagljima to nije bilo opasno, to je bilo poželjno čak po riječima socijaldemokrata. U redu. Banka i država je upozoravala "i ovo je čisti populistički prijedlog" citiram kolegu Grbina. On možda ne zna ali ovo je po drugi puta dato u Saboru isti prijedlog. Još prije tri godine smo govorili o tome da nešto treba učiniti, pozivali smo najprije guvernera HNB-a koji je rekao ne ja Hrvatski sabor. Hrvatski sabor ni tada, Hrvatski sabor ni sada ne želi prihvatiti činjenicu da u Hrvatskoj postoji kolega Grbin profesori Ekonomskog fakultete kojeg smo konzultirali o ovom zakonu i koji su oni po 15 točaka dali argumente zašto deviznu klauzulu treba ukinuti. To su … njihovi prijedlozi njihovi argumenti pa ako polemizirate i optužujete ih za opasan prijedlog ja ću im to prenijeti, vjerojatno su neki od njih i vama predavali pa će biti ponosni na svog studenta. Sve transakcije koje se ugovaraju na području RH isključivo su domaće naravi a ne međunarodni ugovori, radi se o unutarnjem platnom prometu roba i usluga, a ista je situacija sa ugovorima o kreditima pa s prema tome moraju i mogu podmiriti u kunama. To je prvi argument. Drugi, Zakon o obveznim odnosima istina upućuje na dobrovoljnost međutim ovakva mogućnost narušava monetarni suverenitet Hrvatske jer je kuna zakonsko i definitivno jedino sredstvo plaćanja u RH. Treće, cijene za ugovorene robe i usluga u Hrvatskoj izražene su u kunama, a krediti se isplaćuju u kunama, kunski krediti. Postojanje valutne klauzule podrazumijeva da se i cijene moraju također paralelno vezati za neku stranu valutu, pošto to nije tako jasno je da se radi o jednostranom pristupu o primjeni valutne klauzule nepoštenom postupku i prijevari. valutna klauzula teret rizika promjene deviznog tečaja valute prebacuje samo na dužnika. Pošto rezidenti RH svoje prihode ostvaruju gotovo isključivo u domaćoj valuti jasno je da promjena deviznog tečaja, npr. franka ili eura izravno povećava njihove obaveze bez pravog razloga sa cijenama se na tržištu u međuvremenu se nije dogodilo ništa. Riječ je da na domaćim transakcijama u kojima nije došlo do promjena cijena niti glavnice zbog toga valutna klauzula ima špekulativni karakter i u krajnje nepovoljni položaj stavlja dužnika, a koristi isključivo špekulantskim interesima banaka. 5.valutna klauzulu valja ukinuti i na kredite i depozite. To s druge strane ne priječi banke da odobrava i tzv. devizne kredite naravno i deviznu štednju. Ovdje nije predmet rasprave devizni krediti nego kunski krediti sa valutnom klauzulom. 6.odobravanje kredita uz valutnu klauzulu stavlja dužnika u krajnje neravnopravan položaj, naime valutna klauzula pošto je špekulativnog karaktera podrazumijeva prethodno dobro poznavanje segmenta upravljanja valutnom riziku što za banku nije problem, za dužnika jest jel on to ne zna. Upravljanje valutnim rizikom uvijek je u prednosti banka. 7.ako je netko uzeo kredit za kupnju stana u Hrvatskoj a banka je uvjetovala valutnu klauzulu riječ je zapravo o dva posla. Jedan je kupoprodaja stana u kunama, a drugi ugovor o kreditu između banke i klijenata kojemu trebaju te kune da bi kupio stan. Promjena tečaja franka odnosno kune nema nikakve veze s cijenom njegovog stana pa ni kada ona pada ili raste. 8.analiza bilanci banaka koje su odobravale kredite građanima vezane za švicarski franak govore da te banke nisu niti u jednom slučaju kupovale franke kako bi uravnotežile svoju valutnu poziciju već su njihovi izvori sredstava za kreditiranje bili dominantno u eurima ili kunama. I to je službeni podatak HNB-a. 9.predlažemo ukidanje i to trenutačno ukidanje valutne klauzule napomenu da su te banke istovremeno ugovarale promjenjive kamatne stope s pravom jednostranog odlučivanja aktom koji nije bio predmet ugovora o kreditu. 10.ukidanje valutne klauzule neće destabilizirati banke jer banke na razini sustava imaju uravnotežen odnos između aktive i pasive. 11.valutna klauzula u Hrvatskoj značajno je doprinijela eurizaciji sustava što jasno dovodi do valutnog induciranog kreditnog rizika. 12.valutna klauzula dovodi i do veliku opasnost … sustav i sve pojedince problem postaje nerješiv i s monetarne razine i seli se na socijalnu i političku scenu. 13.valtuna klauzula je prava tempirana bomba koja može uništiti svakog pojedinog dužnika njihove obitelji ali i čitavo gospodarstvo. 14.prva institucija koja treba ukinuti praksu korištenja valutne klauzule jest sama država. Ona mora prestati imitirati obveznice i trezorske zapise uz valutnu klauzulu 15.hrvatski monetarni bankarski sustav zahvaljujući valutnoj klauzuli i masovnoj prodaji banaka u ogromnoj mjeri ovisi o vanjskim čimbenicima. To je 15 argumenata i razloga koje nisu napisali nikakvi populisti iz Hrvatskih laburista nego profesori Ekonomskog fakulteta u Zagrebu. Ja ću im prenijeti ocjenu SDP-a da su oni obično populisti koji su napisali i predložili opasan prijedlog zakona za Hrvatsku. Ali ovo nije dobro rješenje, a što je, što je bolje rješenje od toga? Ostaviti stvari nadalje i iščekivati? Da li će HNB uspjet držati tečaj euro-kuna stabilan kakav je ili će doći do eksplozije? Da li je rješenje čekati da uđemo u eurozonu za koju jedno veli nemojte žurit prebrzo, drugi bi odmah kao što to novi guverner čim prije. Je li rješenje u tome da odmah uvedemo euro pa se riješimo problema devizne klauzule u eurima? Napali ste ovaj prijedlog i proglasili ga opasnim. Što je kontra prijedlog? Kako zaštititi građane koji su doduše iz neznanja, da kolega Grbin, da, građani nisu svi imali sreću završit fakultet. Nemaju svi Internet da budu educirani što je valutni rizik i ušli su u te odnose i propali, ne 1, ne 10, ne 1000. Ovdje se radi o velikom broju obitelji koje su čak ušli u kreditne odnose kupnjom stana uz državnu potporu i poticaje da bi se ukućili. Sada kada prodaju taj isti stan ostaje im još 80 000 eura za vraćanje kredita. Gdje je rješenje? Oni koji imaju i kredite vezani uz euro, a plaća im je pala 200 kuna mjesečno gdje je rješenje onih koji su u međuvremenu dobili otkaz i potpuno kreditno nesposobni i aktivira im se hipoteka. Ima prijedlog udruge Franak koja izvršnoj vlasti predlaže određene modele kako intervenirat u zaštiti tih građana. Nema ga u Saboru. Ima prijedloga i drugih stručnjaka koji nude i drugačija rješenja od ovog. O njemu se ne raspravlja nigdje da bi se usvojio … i rekli da, ovo je glupost ali ćemo mi intervenirat na ovakav način i stavit u zaštitu, a ubuduće ćemo što, dozvoliti bankama deviznu klauzulu, promjenjivu kamatnu stopu, hipoteku, sudužnika i jamce i banka je preuzela kreditni rizik, možete li zamislit, uz takav kredit. Pa kakav je to bankarski rizik onda uz takve kreditne uvjete. Dobro je da banke u Hrvatskoj nisu u krizi, to je jako dobro. Ali čija je to zasluga, njihova? Pa kako se ponašaju prema gospodarstvu, koliko su kreditnih linija pustili prema gospodarstvu u ovoj kalendarskoj godini, što kreditiraju. Svoje strateške partnere iz Italije, Njemačke i Austrije kreditiraju u Hrvatskoj, hrvatske poduzetnike ne. Kaže nema dobrih programa, samo oni imaju dobre programe. Kad je guverner otpustio i olabavio obaveznu pričuvu i time omogućio ako se ne varam kolega … rekao 8 milijardi. Što su banke napravile, što su banke napravile? Pomogle su razvoju gospodarstva, spašavanje radnih mjesta pa i tu ulazit eventualno u rizične plasmane, spašavati OPG-e? Nisu. I sad plačemo nad I sad plačemo nad opasnošću da bi ukidanjem devizne klauzule, možete li zamislit banke bile u velikoj gabuli. Pa u strukturi vanjskog duga duga nije država se zadužila i napuhala ovih 8, 9 godina unazad vanjski dug. To su napravile banke i leasing poduzeća u njihovom vlasništvu preko 24 milijarde u strukturi ukupno je samo njihovo. Je li moj, vaš interes ovdje plakat nad sudbinom banaka i štitit njihove interese ili pitat što s građanima koji su žrtve svega toga i bankarskog načina poslovanja u Hrvatskoj. što je naš posao ovdje? Ja štitim interese onih koji su žrtve lihvarskog, amoralnog, čak smišljenog euriziranja Hrvatske da bi na taj način mogli lovit u mutnom i to oni isti koji su te iste banke kupili nakon 80 i nekoliko milijardi kuna sanacija za sitninu ili desetinu te vrijednosti i kasnije ucjenjivali i državu u kreditnim uvjetima pod kojim će eventualno kreditirati i kreditno pratiti Republiku Hrvatsku. Da, ja otvoreno stajem na stranu građana i oni su mi predmet interesa i brige, ne bankarski sustav jer su pokazali da nisu bili spremni snositi rizik. I zašto su dobre, zato što smo svi snosili teret rizika i poslodavci koji su poslovali pošteno i po zakonu, koji nisu na crnoj listi i radnici koji su dobivali otkaze i umirovljenici i nezaposleni i bolesni i zdravi. Svi u ovoj zemlji su snosili i snose napore da se izađe iz krize osim banaka. Njih nitko ne dira i nemate petlje uvesti niti porez na transakcije i razgovarat se s njima što to. I sad ovdje velite da je ovo opasan prijedlog. Svaka vam čast. Da, ja vam priznajem otvoreno, napadam bankarski sustav u Hrvatskoj. Da, smatram da ga treba hitno mijenjati i da ponašanje HNB-a mora bit drugačije kad je u pitanju i nadzor toga i povrh toga što tobože oni nadziru, banke, što im se dogodilo sa ovom bankom koja je sanirana sad prije par mjeseci. Kako to banke tako samo lako u Hrvatsku ulaze u problem da nitko ništa ne vidi, da nitko ništa ne zna i onda se opet ide sanirati i onda poslije shvatiš da netko ih Vlade itekakve interese ima u toj banci. Zato je i sanirana prije dva, tri mjeseca i spašavana. Da, o tim bankama isto govorim. Da, o takvom bankarskom ponašanju prema hrvatskim građanima govorimo. Ako je to opasan prijedlog ja sam ponosan što sam ponudio opasan prijedlog za banke. A o populizmu koje su ovo nazvali prenijet ću autorima teksta.

Poštovani zastupniče izvolite sa replikom, nije mi bila zapisana. Ispričavam se. šalje ovakve prijedloge u proceduru ne vodi brigu o građanima nego brine kako upropastiti ovu zemlju. Ovaj vaš prijedlog ne odnosi se samo na banke, on se odnosi najmanje na banke. Svaka banka će ugraditi zaštitni mehanizam da zaštiti svoje plasmane. Ovo se odnosi na sve izvoznike, na sve proizvođače u RH koji su zaključili ugovor o prodaji svoje robe u inozemstvo. Pričate o nečemu o čemu nemate pojma.

Ugovori s međunarodnim elementom su i ugovori koje sklapa strana u RH sa nekime vani. Na njih utječete, utječete na štedne uloge koje će građani podignuti iz ove zemlje i odnijeti u inozemstvo. Vi ne govorite samo o kreditiranju u ovom prijedlogu zakona, vi govorite o svemu što je obuhvaćeno valutnom klauzulom bez kriterija, bez prijelaznih odredbi, bez pripreme kako će se to što ste predložili primijeniti. To je opasno. Ne govorimo o ekonomskom samo stajalištu, govorimo i o pravnom a vi ništa od toga niste uzeli u obzir. I upravo zato je taj vaš prijedlog populistički. I nije točno da ova Vlada ne radi ništa, zaboravili ste na Zakon o potrošačkom kreditiranju. Prvom prilikom kad smo se našli u poziciji donijeli smo i uz zakon koji regulira problem promjenjivih kamata, ali mi smo tržišno gospodarstvo rizik mora postojati. Kada je tečaj švicarca padao, kada se približavao granici od 4 kune nitko se nije bunio zato što banke gube na kreditima. nastojat ću se suzdržati od bilo kakve replike zbog ove uvrede koju ste mi uputili, to najviše govori o vama, vjerojatno imate neki uređaj kojim vi u SDP-u mjerite tko o čemu ima pojma tko nema. Ali mi je jako žao što ste kao predstavnik vladajuće pozicije osim kritike niste ponudili nikakvo rješenje problema o kojem sam ja govorio. Dakle, nemate rješenje. Time pokazujete da ono za što ste optužili mene ste zapravo govorili o sebi. Hvala lijepa. Sljedeća rasprava u ime kluba HDSSB-a i poštovani zastupnik Boro Grubišić. Izvolite. kolegice i kolege zastupnici. Kaže premijer ili predsjednik Vlade Mađarske gospodin Orban kada govori o ekonomskoj krizi na jugu Europe onda kaže ovako: "Socijalističke vlade nisu spriječile da banke prevare ljude koji su stoga, dakle ti ljudi, masovno sklapali ugovore temeljem kojih profit pripada banci, a gubitak i i rizik snosi klijent koji je podigao kredit.", završen citat. Treba li uz ovu raspravu koja je prethodila evo mojoj raspravi išta više dodati? I što je to gospodin Orban napravio? U sličnoj situaciji, gotovo istoj našli su se i mnogobrojni kažu oko 600 tisuća ljudi koji su se zadužili u Mađarskoj na isti način kao i evo evo prevareni, a željni populizma Hrvati i građani RH. Donio je neke mjere, prije svega pomogao je dakle određenim mjerama financijskim počevši od, da ne govorim o forintama jer je on utemeljio forintu kao osnovno sredstvo plaćanja u Mađarskoj, dakle pomoć od otprilike 100 eura u forintama svakome takvome koji je zapao u poteškoće zbog švicarca. Nadalje, ponudio je prijevremenu otplatu kredita tako da se podigne drugi kredit u forintama da se namiri onoj banci koja koja potražuje svoja sredstva temeljem švicaraca dug mađarskog građanina. Nadalje, uveo je moratorij na deložaciju ljudi kojima je banka došla, dakle do onog što je osnovno, a to je njegov stan, njegova kuća i mogućnost uopće da živi pod krovom. Dakle uveo je moratorij. Nadalje, ponudio je povoljne konstrukcije najma onim ljudima koji su već deložirani. Dakle, pomogao je onima gdje je mjera moratorija zakasnila. Uspostavio je tečajnu barijeru, ali je uveo i porez na dobit banaka i multinacionalnih kompanija. Što je učinila u usporedbi s ovim mađarskim mjerama naša socijalistička Vlada, ako je uopće socijalistička? Ništa. Prepustila je naše građane na milost i nemilost bankama. Usput budi rečeno bankama u kojima Hrvatski ljudi štede 160 milijardi kuna i uzimaju skupe, dakle kreditiraju i nabijaju skupe kamate onima koji su krediti potrebni, pa i našem gospodarstvu iako vrlo Ma našim vlastitim novcem, novcem naših građana oni putem ovih kamata se vrlo dobro, da kažem potkožuju, a onda je paradoksalna, a ne slučajna, ima i slučajnih država, i paradoksalnih Hrvata, ali onda je paradoksalna i izjava predsjednika Hrvatske udruge bankara ili banaka koji kaže da je i žali se, kuka kako je u odnosu na prošlu godinu dobit pala za nekih 8%, ali ne kaže kolika je dobit banaka i koliki je taj pad. A govori se o, a da budem jasan radi se o milijardama ili desetinama milijardi kuna. Žal, za tih 8% što je pala dobit, ne promet, ne dohodak nego dobit. 250 milijardi, 250 milijardi kuna dobiti koja je izišla iz Hrvatske za ovih posljednjih 10 godina? I tko je iznio to? Tko se to kreditira novcem Hrvatskih štediša? Gospodarstvo i obrtnici tuđih zemalja, odnosno zemalja iz kojih potiču matične banke, majke banke, neću govorit sad o imenima, pa njih se kreditira, da se oni izvuku iz krize, u Italiji, u Njemačkoj. Pa koliko je kredita podijeljeno Hrvatskim gospodarstvenicima? U mrvicama se to može mjeriti u odnosu na novce koji su otišli nekamo drugamo, kapital je nekamo drugamo odselio. I onda se mjere koje su evo Laburisti, Hrvatski laburisti stranka rada predložila, a radeći ovako i misleći ne socijalistički, nego liberalno, najcrnje liberalno prozivaju populistički. Nije to u redu, pa da i je tako populistički, vi kao Vlada morate misliti o svojim građanima. A koliko je njih zahvaćeno ovom krizom sa švicarcima, ne krizom nego pljačkom? Dobro je rekao Lesar, pljačkom, lihvarenjem, nemam riječi kojom bi se izrazio, kojom su građani, rečeno je u, s obzirom na obveze odnose potpisali ste ugovor, pa i vi koji ovdje ste govorili iako imate Internet i razumijete se u njega i vi ste bili u neku ruku prevarenu. Ali mogli ste plaćati taj svoj, mogli, i ja sam plaćao sinovu Opel astru, isto je digao u švicarcima. Ja u eurima, on u švicarcima, tako je htio šta ja znam. S obzirom da je bilo blizu kraja nisam upotrebljavao orbanove mjere, ali nije ih ni ponudila Vlada Republike Hrvatske, ni ona prije ni ova sada. Da, zaista se radi o nepoštenju, o prijevari i pljački. Kažu neznanje ne opravdava. Je li baš tako? Je li mora biti tako? U kakvoj je poziciji onaj koji traži kredit u odnosu na onog koji daje kredit? I što će se dogoditi, zapravo već se je dogodilo u mnogo slučajeva da su banke zapravo putem hipoteke postale, ne vlasnici, u njihove portfelje je dakle, ušao niz nekretnina. Oni to nude na prodaju da bi se namirili novčano, da ne kažem …/Govornik se ne razumije./… zašto, ispod stvarne cijene nekretnina. Zato me čudi da ovaj osvrt, kritički umjesto da kao što smo govorili i u onom prije zakonu da će ovaj minimalni osobni dohodak razmotriti se i kod, u krugovima vladajućih, pa nekakav, nekakvo rješenje naći. Očekivao sam da će slično obrazloženje, a ne oni baloni što predlagani, ne znam tko je govorio o balonima u vezi spašavanja ljudi od Švicarskog franka, da će doći do, barem, do toga se će se pojaviti barem trun osjetljivosti, da ne kažem socijalne. Pa da će se reći, razmotrit ćemo to, pokušat ćemo nešto napraviti. No, nažalost ne, očito ne, očito banke imaju svoje zaštitnike i u Vladi, a možda su banke nečim i zadužile te ljude u Vladi Republike Hrvatske. Ima informacija da neki dobivaju kredite za svoje firme koje su, nisu baš u osobno vlasništvo nego su prenesene na pravno društvo, pa onda dobivaju kredite bez nekakvog velikog jamstva, silne milijune kuna. Pa onda je tu upetljana i Croatia osiguranje i svašta tu ima. Pa normalno, ako to tako ide da onda netko ili nitko u Vladi nije ni zainteresiran da se pozabavi bankama. A što radi HNB? Ništa, 100 dana Ništa, 100 dana je ovaj tjedan kako je novi guvernere HNB na svojoj dužnosti ili funkciji. Imali li on ikakve instrumente ili mogućnosti da utječe ili na Vladu ili da utječe na komercijalne banke, da da ne kažem, drugačije ponašaju ili barem nešto poduzmu da pomognu ili da promijene nešto u svezi duga. Ovi koji su zapali u tako silne poteškoće, ove građane kojih ima oko 125 tisuća u Hrvatskoj, tako je nekakva statistika. U Mađarskoj je 600 tisuća njih, njih ima 10 milijuna, nas ima 4, ko zna kako će Državni zavod za statistiku još izračunati do kraja godine možda nas neće biti ni 4 milijuna jer ćemo svi odseliti u druge države. Dakle, što poduzima HNB-a? pa ništa. Drži kurs kormilo Rohatinskog tako je rečeno u početku tako i bi. Dakle zaista ne samo da su da su Hrvatski laburisti Stranka rada pa evo i mi se pridružujemo ovom zakonskom prijedlogu nego bi to prije svega trebalo potaknuti vladajuće ne na način da ovo proglašavaju demagogijom i populizmom nego nekakvom brigom i onom što je evo i predsjednik Josipović nazvao ako ništa drugo barem borba za onu onu novu pravednost ili kako je nazvao ne znam ni ja što. Nema tu ničega ni pravednosti ni ničega samo grabež za dobit i ništa više, a građani kako im bude. Zbog toga klub HDSSB-a u svakom slučaju i nakon svih ovih argumenta koje su ovdje danas izneseni podržava ovaj prijedlog zakona o izmjeni Zakona o obveznim odnosima kojega je na klupe dostavio klub klub Hrvatskih laburista nažalost ne i vladajući. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Na vaše izlaganje prijavljene su tri replike. Prvo replika poštovanog zastupnika Nikole Vuljanića. Izvolite. Kolega Grubišić sramite se, kako u ovom Domu možete pitati što se događa sa profitom hrvatskih banaka. To je po prilici kao da psujete u crkvi. crkvi. Dakle … se ovdje ne bi trebale stvarno čuti. S druge strane ja sam čitavo vrijeme uvjeren kako sam ušao u politiku i tako sam si nekako nacrtao da bih trebao biti ovdje ne da ljudima objasnim zašto se nešto ne može, to oni znaju i sami, nego da napravim to što se mora. Dakle ako mi ljudi iz vlasti objašnjavaju ma to se ne može, ja to mogu čak i prihvatiti ako oni znaju napraviti bolje. Ali ako samo kažu to se ne može i ništa iza toga, onda to nije vlast koja je bilo kome potrebna osim sama sebi. Naš novac vrte i kamate u vidu dobiti kao što ste rekli odvlače van. Odrekli smo se svih vrsta suverenosti pa jel potrebno i ovih zadnjih par komadića zadnji par djelića mozaika odreć se zato što nema neko hrabrosti da ustane i kaže ne može tako dalje.

što sam dirnuo i usudio se ovdje u Hrvatskom saboru bilo što reći o komercijalnim bankama u RH. No, klub HDSSB-a i zastupnici smiju ako vladajući ne smiju. Ako se ja moram sramiti kao oporba pa što bi tek trebali kako bi se trebali sramiti ovi iz vladajućih. Nadalje, onda neka se srami taj predsjednik Mađarske Orban koji je bio puno oštriji prema tim bankama u Mađarskoj iste vrste kao one i u Hrvatskoj dakle komercijalnim u odnosu na mene. Hvala vam lijepa. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama. Poštovani zastupnik Peđa Grbin. **Grbin, Zahvaljujem. Ma kolega Grubišić nije problem sa otplatom kredita nastao zbog valute u kojoj se oni obračunavaju, problem je nastao zbog izuzetno teške ekonomske situacije u kojoj je Hrvatska. I taj problem sa otplatom postoji kad je kredit u francima i kada je kredit u eurima kada je kredit u kunama i kada je kredit u bilo kojoj drugoj valuti. Nije na nama da zadiremo u valutu kredita na nama kao odgovornoj vlasti je da poduzmemo sve što možemo da omogućimo našim građanima da otplaćuju kredite u kojoj god valuti oni bili obračunati. I ova Vlada na tome radi. Iako se sada kolega Šuker sada smije činjenica je da je politika u zadnjih 8 godina jako otežala sadašnji sadašnji ekonomski oporavak RH. Međutim mi smo napravili neke stvari kako bi se vraćanje kredita olakšalo. Spomenuo sam Zakon o potrošačkom kreditiranju, spomenut ću i Ovršni zakon u kojem je podignuta donja granica za prodaju nekretnina na dražbi. Nekretnine se više ne mogu prodavati u bescjenje. Znači ne možete govoriti da se ništa ne radi. I konačno o rezultatima mjera Orbanove vlade u Mađarskoj najbolje govore statistike te Mađarske po kojoj je ona jedna od rijetkih zemalja u kojoj je inflacija u našem okruženju gora nego u Hrvatskoj.

je poteškoće građana koje oni imaju rekli ste bez obzir digli oni kredit u francima ili u eurima ili pak u kunama je rezultirala time da je u Hrvatsko nastala Udruga euro koja tuži pardon mislim da je ipak franak a ne euro i ne kuna, dakle njeno je ime Franak. Pa onda pogledajte statistički koliko je onih koji su zapali u financijske poteškoće a imali su kredit u švicarskim francima a koliko je onih koji su imali u kunama ili u eurima. To je ono zbog čega zaista mogu demantirati vašu repliku. A što se tiče vaših mjera one su poput one riječke krpice za vrijem Austro-ugarske nagodbe 1868. gdje su Hrvatskoj zaista ostavljene krpice, tako i te vaše krpice ne mogu pokrpat ovolike rupe koje su nastale i zbog kojih su građani u situaciji takvoj kakvoj jesu i kako su zapali. Zaista sitnice da ste eto taj nekakav zakon donijeli. A što se tiče Mađarske opet pa zaista je situacija kod njih bila s obzirom na broj onih koji su, 600 000 onih koji su podigli kredite i na određeno nemogućnost premoštenja

Pa kolega Grubišić evo ja bih se složila doista sa vašim izlaganjem, ali želim vam još nešto reći. Činjenica jest da vladajući ovaj prijedlog zakona nazivaju demagoškim i zakonom populizma i opasnim, ali to je potpuno normalno znate za njih kolega, a vi to vjerojatno i sami pretpostavljate. Zašto, za njih radnici naime a većina od njih vjerojatno predlagača ne kažem o saborskim zastupnicima, nije nikada živjela od obične plaće radnika, nikad nije doživjela da sa tom svojom plaćom ne može platiti režije, da je digla kredit da zatvori te iste režije a onda kamate, nemojte kolegice tako smiješno gledati jer nitko od njih nema svoje firme čija upravljačka prava prebacuje na neke odvjetničke urede pa bez problema dođe u nekakvu banku ili u neko Croatia osiguranje, digne kredit pod povoljnim uvjetima da bi naravno sanirala i dugove koje u blokadi je ta ista firma Koning od gospodina Čačića koji je samo ponosni utemeljitelj ali eto kaže da nije vlasnik, ali koristi se blagodatima. 320 000 je nezaposlenih kojih muče iste muke i činjenica ljudi u švicarcima, ali onih koji čak i ne mogu nikakav kredit dignut osim onih na papirićima kredit. A vidite govorio je i dobro ste vi primijetili, ali i kolega Grbin je govorio o Ovršnom zakonu i danas ljudi komentiraju, kažu u interesu je radnika pa kako će jedan radnik tražit naplatu od FINA-e da nije dobio svoje izliste plaće kad mu taj isti poslodavac to neće dati. A kako se može naplatit, kaže zakonodavac i kaže FINA donesite lijepo ili pokrenite postupak, parnicu koja će trajat naravno godinama,

premijer, jako dobro zabavljaju zapravo. Oni se zabavljaju sa slučajnom državom, sa paradoksalnim Hrvatima, sa … skoro se tresu od Europe, dijabetesom, gangrenom, latinskim izrazima i ne znam ni ja čime sve ne, osim onim što zapravo… … /Upadica se ne razumije./… Citiranjem Biblije, hvala na pomoći, dakle svim onim osim onim što zaista treba raditi na izvlačenju Hrvatske iz recesije i krize. listu prijavljenih po raspravi. Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo o prijedlogu kad se steknu uvjeti za glasovanje.